kratko.Budući da je spojena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, moram da kažem da stojim iza onoga što su rekle moje kolege iz Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, mislim na Biljanu Pantić Pilju i na profesora Marka Atlagića vezano za njihove rezerve, odnosno osporavanje kandidata za predsednika Višeg suda u Pirotu, Marinu Živković i predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, Nataliju Bobot. To je njihovo pravo. Oni za to imaju odgovarajuću argumentaciju.Ja, kao predsednik Poslaničke grupe, takođe dovodim u pitanje njihov izbor, zato što smatram da u ovom trenutku postoje bolje kandidati od njih. Naravno, to nije lični rat ni protiv koga, ali, ne mogu da podržim kolegu Jovanovića u njegovom stavu da Narodna skupština treba da samo glasa u celini o svim predloženim kandidatima, a da nema pravo da dovede u pitanje izbor pojedinih kandidata. Onda bi time Narodna skupština bila dovedena u situaciju – uzmi ili ostavi. Dakle, uzmi ceo paket koji ti je ponuđen, ili nemoj izabrati nikoga.Mi imamo pravo da osporavamo izbor pojedinih kandidata. Ne znači da je Visoki savet sudstva uvek u pravu. Oni imaju svoje kriterijume, svoj način rezonovanja, ali konačnu reč daje Narodna skupština i ja se pridružujem mojoj koleginici Pantić Pilji i mom kolegi Atlagiću i ja takođe, kao narodni poslanik i kao predsednik Poslaničke grupe, osporavam kandidaturu, odnosno osporavam izbor predsednika Višeg suda u Pirotu Marine Živković i kandidaturu Nataše Bobot za predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu. Niko zbog toga ne treba da se ali mi kao narodni poslanici imamo pravo to da činimo. Poslovnik nam daje to pravo i u Danu za glasanje mi ćemo se o ovom predlogu odluke, o izboru predsednika

Pošto poslanička grupa Dveri nema više vremena Zoran Radojičić ne može govoriti, a nije ni prisutan u sali. Narodna poslanica Jasmina Nikolić. Odustajete? Zahvaljujem. Narodna poslanica Tatjana Macura? Nije prisutna. Narodni poslanik Vladimir Orilić? Hvala. Narodni poslanik Saša Radulović ima reč. Izvolite. Poštovani građani, dame i gospodo, pred nama je objedinjena tačka dnevnog reda sa 42 stavke. Među njima je Zakon o sudijama, izmene Zakona o sudijama, zatim, postavljenje i razrešenje nekoliko tužilaca, postavljenje u 33 tužilaštva. Dva su predloga za tužioca za ratne zločine, onda za četiri viša javna tužilaštva, 25 osnovnih i 17 zamenika javnih tužilaca. Ukupno 60 različitih tužilaca. Zatim, imenovanje sudija po prvi put, troje sudija i jedno imenovanje za Visoki savet sudstva.Mi praktično za ovih 60 tužilaca imamo po nekih 20 sekundi za svakog tužioca da mu posvetimo vremena, otprilike po tih 20 sekundi i za ove zakone i za ovo autentično tumačenje, zabeležbe spora u katastru. Mislim da je građanima potpuno jasno da je ovo nemoguć posao, odnosno da za ovo vreme ne možete ništa da obrazložite. Tako da, zaista ovakvo objedinjavanje rasprave nam ne dozvoljava da uopšte kvalitetno razgovaramo o ovim kandidatima.Kada govorimo o predlozima za tužilačke funkcije, Skupština bi morala da odluči. Ne slažem se, naravno, sa prethodnim govornikom da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca predlaže kandidate. Oni vode računa o svemu, pa čemu onda mi služimo? Jer, ako oni o svemu vode računa, onda bi zakon valjda trebao i da bude takav da oni donose odluke. Pošto je zakon takav da Skupština donosi odluke, onda bi poslanici morali da imaju dovoljno informacija tim tužiocima da bi mogli da se opredele da li nekoga da podrže ili ne.Za građane ovako izgleda jedan predlog za javnog tužioca. Znači, to je ovaj ovde pasus teksta, na osnovu čega bi mi trebali da donesemo odluku da li da podržimo ovaj predlog ili ne. Da pročitam ukratko, ne navodeći ime i podatke ovog tužioca pošto su svi otprilike isti. Ali, imamo ime i prezime, predlaže se za taj i taj sud, rođen je te i te godine, završio Pravni fakultet gde već, te i te godine, položio pravosudni ispit, zatim prvi radni odnos zasnovao na tom mestu, zatim izabran na to mesto, pa na treće, četvrto i kad prođemo kroz sve to, nijedna rečenica o tome šta je plan rada ovog kandidata, koji su rezultati njegovog ili njenog dosadašnjeg rada. Znači, nijedan podatak o tome zbog čega bi jednog ovakvog kandidata trebali da biramo na tu funkciju.Na osnovu ovoga, nijedan poslanik sigurno ne može da donese kvalitetnu odluku o tome da li da podrži nekog kandidata ili ne. Naravno, nije dovoljno niti može da bude dovoljno da kažemo – mi verujemo Visokom savetu sudstva, jer ako ćemo tako da radimo onda valja menjati zakon i učiniti tako da Visoki savet sudstva direktno postavlja sudije, a Državno veće tužilaca tužioce i da se time završi ili da to Vlada direktno radi. Znači, ovim smo dovedeni u nemoguću situaciju da odlučujemo o nečemu na osnovu podataka koje smo ovde dobili.Poslanička grupa „Dosta je bilo“ pokušala je da dobije dodatne informacije, planove rada, da vidi ko su bili drugi kandidati, da izvrši neko poređenje. Međutim, nismo dobili te informacije, nisu nam date.Drugo, uopšte nemamo mogućnost na odborima da razgovaramo sa kandidatima, da im postavljamo pitanja, da na neki način možemo da donesemo kvalitetnu odluku. Na ovaj način, na osnovu ovog teksta, priznaćete i sami, ne može se doneti odgovorno kvalitetna odluka koju interesuju građane Srbije. Morali bi da imamo planove rada, morali bi da imamo iskustvo, odnosno rezultate dosadašnjeg rada, da bismo mogli da izvršimo neke procene.Ono što nam ostaje u nedostatku svega ovoga je da „kopamo“ po medijima, i da onda iz medija izvlačimo neke afere koje su plasirane, za koje ne znamo ni da li su tačne ili nisu tačne, da li su plaćeni tužioci, zato što su novine plaćene da oblate jednog dobrog tužioca, kao što ima takvih slučajeva, ili se zaista radi o istinitim mnogo kandidata koji su ovde na spisku, dosta novinskih naslova koji govore o tome. Evo, recimo, ovde jedan iz „Blica“, koji govori o kandidatu za Više javno tužilaštvo u Pančevu, gde se govori o njemu kao pripadniku organizacione kriminalne grupe i da je specijalno tužilaštvo, odnosno Tužilaštvo za organizovani kriminal, vodilo postupak protiv njega u predmetima iznuđivanja novca. Ne znam da li je ovo tačno. Pozivam ministarku da proveri ove navode, jer ovo su jako važne stvari.Prvo, ili je ovo blaćenje i netačno. Ne želim da blatim bilo koga, pa ni ovog kandidata. S druge strane, možda je tačno. Ovo su službeni spisi. Mislim da je to nešto što ministarka mora da proveri. Da li je tačno da je protiv kandidata za Viši sud u Pančevu, da li su vođeni ovi postupci? Da li je označavan kao pripadnik organizacione kriminalne grupe koja je iznuđivala novac?Neću dalje. Ovakvih primera ima zaista jako mnogo. Ovakve stvari bi morali da razrešimo i ovo je nešto što bi moralo da bude i u predlogu za imenovanje nekoga i sa druge strane da imamo priliku i na odboru da postavljamo pitanja kandidatima, da bi znali da onaj koga imenujemo zaista zaslužuje da bude na tom mestu.Imamo veliki upliv izvršne vlasti u rad tužilaštva, očigledni primeri neprocesuiranja, odnosno nesprovođenja zakona. Slučaj „Savamala“, 24 sporne privatizacije, zatim opljačkana cela Srbija, a ispada niko nije kriv za to. Afera „helikopter“, onda ubistva novinara koja su nerešena, pa gardista, puno primera. Ovo nam govori da kadrovi koji se biraju u tužilaštvu nemaju kvalitet, nemaju kičmu ili jedno i drugo. Ne može biti da se ništa od toga ne procesuira, a da mi imamo i da se predlažu najbolji kandidati.Kad gledam ovaj spisak kandidata, jedino što nam ostaje da ocenjujemo je u nekim slučajevima gde su nam date prosečne ocene na fakultetu, jer ni sudije, za koje su dati ti podaci, ni tužioci, za koje nije dat nijedan takav podatak, pa uključujući, znači nije dat ni podatak o proseku koji su ostvarili na fakultetu, nijedan drugi podatak ne možemo da koristimo za poređenje. Ne kažem da su ocene na fakultetu jedini glavni kriterijum, međutim to je jedini koji ovde mogu da vidim koji je merljiv, i to kod sudija. Imamo i predloge za sedam predsednika sudova i od toga ovo su proseci ocena: 7,32;

Ovo je sedam kandidata za predsednike sudova. Ovo su im bili proseci na osnovnim studijama Pravnog fakulteta što u Nišu, što u Beogradu i nekim drugim za sudije koje se biraju prvi put imamo tri kandidata. Jedan kandidat sa prosekom 9,77, drugi sa 7,0 i treći sa 7,32. Ovo je jedino što mogu da koristim za poređenje. Složićete se da ovo nije dovoljno da bi se oceni bilo koji kandidat. Prema tome, mislim da je više nego očigledno da na osnovu ovih podataka ne možemo doneti sud.Dotaknuću se sad Zakona o sudijama, znači predlažu se tri promene, praktično. Jedna je da se jača uloga predsednika suda i to suprotno preporukama struke, ja ću se ovde voditi preporukama struke. Strukovna udruženja sudija koja govore o tome da je potrebna relativizacija uloge predsednika suda, a ne jačanje.Zakon predlaže da umesto da se predsednik suda bira na pet godina u jednom mandatu, dozvolila je dva puta po četiri godine i pored toga dodatnu stvar da ovo ograničenje kada se steknu uslovi za penziju da predsednik suda ne ide u penziju, nego da može da ostane predsednik suda do kraja mandata.Sad, to nijedan drugi sudija ne može. Znači, predsednici sudova bi bili privilegovani. Takođe, znamo da je predsednik suda veza sa izvršnom vlašću. Prema tome, i ova hitna procedura po kojoj se zakon donosi i kaže se da je svrha, odnosno da bi svaka druga procedura ugrozila rad sudova, što je neverovatno obrazloženje. Moje pitanje ministarki je – koliko sudova ima u kojima su predsednici sudova pred penzijom, pošto jedini razlog koji mogu da vidim za ovaj hitan postupak i za donošenje ovih uredbi je da neke sudije koje su u toj poziciji danas bi mogle da sačuvaju tu poziciju?Znači, Radulović** Struka govori o tome da je potrebna relativizacija uloge predsednika suda, a ne jačanje. Mi ćemo glasati protiv ovoga.Što se tiče tužilaca, tu ne možemo da se izjasnimo i pored najbolje volje. Molim ministarku da odgovori na pitanja.

iz prostog razloga jer znam da će ona raditi, ta osoba, sve suprotno od onoga što je Vukčević radio, i to je već veliki plus. A, i samim tim što ti nekadašnji tužioci, odnosno ti koji su radili u tom tužilaštvu su zapravo bili najobičnija ekspozitura Haškog tribunala ovde i svako ko bi to makar malo pomerio na bolje zaslužuje šansu, samo da oni koji su otišli u penziju, a koji i dalje imaju pipke tamo u tom tužilaštvu više nemaju ništa. Ko god odstrani takvu ekipu – Vukčević i Vekarić, ja mu skidam kapu i ima veliku podršku s moje strane.Zašto to govorim? Mi smo na tim suđenjima za ratne zločine svašta mogli da vidimo. Mi smo mogli čak da vidimo da pravni zastupnik bude žena koja je sociolog. Zašto? Zato što je toliko uticajna i jaka u našem društvu bila i naravno da ima veze, pošto je bila predsednica jedne nevladine organizacije koja je ko šta radila ovde, isključivo blatila srpski narod. Ta osoba je bez ikakvih problema mogla da bude čak i pravni zastupnik, što je skandal, a eto, to smo doživljavali.Prema tome, kad neko priča o nezavisnosti sudova i tužilaštava, eto, dovoljan vam je samo taj predmet gde vidite da je jedna osoba mogla bukvalno da naređuje sudiji, čak i da traži smene sudija zato što smatra da oni ne sude kako valja. Radi se o Nataši Kandić, naravno.Pričamo ovde o partijskom sudstvu i partijskom tužilaštvu. Ovde su kolege spominjale onaj čuveni slučaj iz Vlasotinca. Više puta je ovde o tome govoreno. Ali, ja prosto moram da pročitam neke navode, pošto se radi o oceni predsednika opštinskog odbora jedne partije, nekadašnje vladajuće partije i predsednika opštine, koji daju analizu koji je sudija podoban, odnosno ko je podoban da bude sudija u tom sudu.Pazite cirkusa. Kaže ovako predsednik suda od 2000. godine lomio se između DS i DSS, prevagnuo trenutni interes, te se smatra DSS-ovcem, u principu je pošten, kaže, ali nekomunikativan i nepreduzmljiv, ali zaslužuje šansu. To je ocena, zamislite, da budete sudija.

verovatno najbolji u sudu, ambiciozan, zaslužuje da napreduje, zainteresovan za apelacionog sudiju u Nišu, nesporan je. Možete da zamislite ovakvu jednu ocenu. Onda kaže ovako predsednik suda do 2000. godine, okoreli neprijatelj DS zbog smene, neprincipijelan, koruptivan, usiljen i danas u Novoj Srbiji presuđivao 1996. godine kao predsednik veća izbornu krađu u Vlasotincu, pred penzijom, nesporno negativan. Ocenjuje ga predsednik opštinskog odbora jedne partije.Pa, kaže ovako – mirna, pravedna, povučena, poštena, apolitična, jedina mana suprug joj je bivši predsednik JUL-a, sada političar, direktor Elektrodistribucije u Vlasotincu, nespornih sudskih kvaliteta.

sin mu je član, zaslužuje pažnju i šansu za napredovanje, zainteresovan za zamenika apelacionog tužioca ili starešinu Višeg tužilaštva. E, tako su se nekada birale sudije i tužioci, predsednik opštinskog odbora tada vladajuće partije u nekom mestu ili eventualno predsednik opštine i tako vas izaberu da budete sudija u sudu.Danas nam takvi pričaju o partijskom sudstvu, odnosno uopšte o partijskom pravosuđu, oni, koji su na pravdi Boga šesto i nešto sudija gumicom obrisali u reformi pravosuđa. Svi ti ljudi su dobili sporove, morali smo da ih vratimo i nemerljivu štetu za ovu državu su proizveli zato što ljudima morate da platite novac za ono što su izgubili, odnosno što nisu mogli da rade. Ocenjivanje je bilo takvo, upravo po ovom kriterijumu – ko je bio partijski podoban.Kada sada pričamo o tom partijskom pravosuđu, znate, nama su ovde stalno imputirali kako je sadašnje pravosuđe partijsko zato što, zamislite, prekršajni sud je doneo odluku da presudi u korist Nebojše Stefanovića, vezano za onaj slučaj oko „NIN-a“. Onda, kada je Apelacioni sud oborio to, onda to više nije partijsko pravosuđe, to je dobro pravosuđe. Pazite sad tog licemerja. Inače, u njihovo vreme to nije moglo nikada da se dogodi, da sud presudi nešto protiv njih, nije postojala nikakva šansa. Znači, sudije su bile apsolutno tako, što bi se reklo, naštelovane da su morale da dobijaju presude iz određenih kabineta i da to pročitaju. Svedok vam je, između ostalog, sudija koji je sudio u predmetu Mladićevi jataci. Čovek je podneo ostavku, otišao iz tog predmeta, nije hteo da donese napisanu presudu protiv tih ljudi, izdiktiranu presudu.Vidite, ključna razlika između nas i njih je upravo ta, a tu ćete vi morati iz Ministarstva pravde mnogo da uradite. Ključna razlika je što mi nećemo da se mešamo u rad pravosuđa, i to neretko ide i na našu štetu kao stranci, ali izvinite, ide na korist državi. Vi u Ministarstvu pravde ćete morati da se pozabavite time da ovde narod konačno shvati da je pravosuđe definitivno nezavisno, jer upravo ono što nam je ostavljeno iz tog nekog samoupravnog socijalizma, odnosno iz komunističkog perioda, a i kasnije iz perioda ovih što su nam vladali do 2012. godine, to razmišljanje naroda da se isključivo sudije biraju po partijskom ključu i da svako može od političara da naređuje sudijama.Nama je drago što se dešavaju slučajevi gde se presuđuje i protiv funkcionera naše stranke, i treba tako da bude, ako su kršili zakon, treba da bude presuđeno protiv njih. Ali, niko nema pravo da se meša u rad sudija i tužilaca.Ono što mi je je veoma zanimljivo, vidim ovde neke kandidate, pravo da vam kažem, živ za njih ne bih glasao. Ima nekih koji su npr. uhapsili 500 i nešto ljudi kao tužioci i svi su bili oslobođeni i napravili su takvu nemerljivu štetu ovoj državi od jedno 110 miliona dinara, čini mi se. Neću da govorim o imenu i prezimenu osobe, ali je strašno da uopšte ta osoba ima morala da se opet kandiduje. Ja, recimo, za tu osobu živ neću da glasam, odmah da vam kažem.Slažem kažem.Slažem se ovde sa kolegom Martinovićem da mi definitivno imamo kao poslanici pravo, pa i individualno, na kraju, da ocenjujemo pojedine kandidate koji su nam došli ovde i njihove biografije. Ja vas samo molim da zaista učinite još više u pravosuđu u odnosu na ovo što ste do sada radili, a uradili ste mnogo. Vi ste, recimo, odnosno, pre svega gospodin Selaković, ali vidim da ste nastavili njegovim putem i to mi je jako drago, vi ste obnovili apsolutno mrežu sudova i to za duplo. Neko je imao genijalnu zamisao u ovom društvu da potpuno uništi mrežu sudova, da imamo svega 30 i nešto sudova u državi. Danas čini mi se da smo to vratili i mnoge opštine koje su bez ikakvog razloga izgubile sudove su dobile nove. Drago mi je što gradite nove zgrade za za sudove, posebno ovo za prekršajne sudije, veoma važno, svi će biti na jednom mestu i to je veoma veliki uspeh.Ono što moram da vam na neki način čestitam, mada nisam bio pristalica toga, to je oko tužilačkih istraga, ali nam je i to ostalo u amanet od neke prethodne garniture, gde je grlom u jagode neko ušao u čitav postupak tužilačke istrage zato što se dobio novac od jedne velike zapadne države koja je tražila, i to insistirala isključivo na tome, da se napravi ta tužilačka istraga. Kod nas je to prilično navrat na nos napravljeno. Vi ste dobili vruć krompir i koliko toliko ste to napravili da funkcioniše kako valja. Tvrdim da nama još uvek tužioci nisu u potpunosti osposobljeni za adekvatan rad vezan za tužilačku istragu, ali s obzirom kako je to ostavljeno i kakav je to haos bio sa donošenjem onakvog ZKP, onako na vrat na nos, ovo je još zaista super.Moram da da vas pohvalim i za činjenicu da mladim ljudima dajete šansu. Mnogo mladih pravnika je uspelo da pronađe mesto pod suncem i mislim da ste, evo, i to moram da kažem, takođe nam je ostalo na jedan vrlo besmislen način Pravosudna akademija je napravljena, pravo da vam kažem kako je to tada funkcionisalo, uopšte mi nije jasno čemu je to služilo. Vidim da ste vi sada to jako lepo upodobili da će Pravosudna akademija biti mesto gde će se školovati zaista na pravi način budući nosioci pravosudnih naših funkcija. Čestitam vam na tome.Drago tome.Drago mi je što to ipak temeljito radite, a ne kao nekada da čisto donesete neki zakon da biste se opravdali pred ovima iz EU ili da biste dobili eventualno neki novac iz fondova, nego ipak se sistematično prilazi izradi izradi određenih zakona i pripremate pre svega i javnost i čitavo društvo, a svakako pripremate pre svega one nosioce pravosudnih funkcija da postupaju po određenim zakonima. S tim u vezi, naravno da ću podržati sva ova rešenja. Što se tiče samih sudija, tužilaca, individualno ću se odlučivati svakako kada do kraja baš pogledam svima biografije. Što se tiče zakona potpuno ću podržati i verujem da će to učiniti, naravno, i čitava poslanička grupa SNS. Hvala.

ima narodni poslanik Goran Ćirić. Preostalo vreme još tri minuta. Evo, za tri minuta, nešto što je očigledno posle jučerašnje rasprave okupiralo pažnju. Mislim da je važno da je i gospodin Vujović, ministar, ovde sa nama, ja bih želeo da sa njim i sa koleginicama i sa kolegama koji su dali doprinos ovoj debati razjasnimo neke stvari, neka pitanja na koja juče nismo mogli da dobijemo odgovor.Dakle, kada govorimo o Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća. Dakle, istakao bih, pošto su neki govorili o tome da to nije zajam, to je reprogramiranje, pa bih voleo da pitam - zbog čega onda ne piše o reprogramiranju zajma iz 2011. godine? Pošto se govorilo o tome, nije ovo zajam, nego je to način da se vrate neki stari dugovi.Ono dugovi.Ono što je mnogo važnije ovde, gospodine ministre, mislim da je važno da mi poslanici Narodne skupštine, a pre svega građani Srbije dobiju dovoljno argumenata i informacija na osnovu čega mi donosimo ovakvu odluku o zaduživanju 182 miliona evra plus zaduživanje od nekih tridesetak. Dakle, ukupno 200 miliona evra na ovoj sednici. Otvara više pitanja, ali ona ključna pitanja, to je pitanje stanja javnog duga. Sećate se da sam predlagao upravo poštovanje zakona, jer Zakon o javnom dugu govori o tome da onog trenutka kada premašimo 45% zakonskog limita, učešće javnog duga u BDP, kod svakog usvajanja budžeta moramo da raspravljamo o tome i da nas Vlada upozna sa načinom na koji će se prevazilaziti taj problem. Dakle, to je jedan od predloga DS.Dakle, 2012. DS.Dakle, 2012. godine u julu mesecu javni dug je iznosio oko 15 milijardi evra i puno se govorilo ovde o pravim ili ovakvim ili onakvim podacima, lažnim podacima o javnom dugu. Dakle, 15 milijardi u julu 2012. godine, a ja posmatram sajt i ono što je meni dostupno, sajt Uprave za javni dug koji možete i vi da proverite i svi građani Srbije, na kome kaže – da je 31. decembra 2016. godine bilo oko 25 milijardi i 200 miliona, da je 31. marta 2017. godine, i to je poslednji pristupačan podatak na sajtu Uprave za javni dug, taj iznos bio 24 milijarde i 900 i nešto miliona.Dakle, na osnovu pristupačnih podataka, dakle Uprave za javni dug, je to negde oko 25 milijardi, 15 milijardi u julu mesecu 2012. i sada 10 milijardi više. Pitanje je dakle upravo to – na osnovu čega mi odlučujemo, jer je ovaj programski zajam od 200 miliona namenjen, pre svega, racionalizaciji u okviru EPS-a? Da vas podsetim samo, deset sekundi, ako dozvoljavate, mislim da je važno i ne bih uzimao više vremena, da je vrlo bitno reći da smo pre godinu i po dana usvojili zakon kojim smo se zadužili za potrebe EPS-a nekih 200 miliona evra.

Hvala.Nisam dobio odgovore na pitanja koja sam postavio. Ponoviću još jednom ključne stvari, odnosno ključne probleme koje imamo ovde kod izbora sudija, izbora tužilaca. Biramo tužioce za 33 tužilaštva. Imamo 60 predloga po imenu i prezimenu. Imamo jedno kratko obrazloženje, gde su samo biografski podaci, bez ikakvih relevatnih podataka na osnovu kojih bi mogli da se opredelimo i da glasamo da glasamo za nekog tužioca ili ne ili za nekog sudiju ili ne. Jedino što možemo da poredimo su prosečne ocene na fakultetu na osnovnim studijama koje su date za sudije, a za tužioce nemamo ni taj podataka. Priznaćete, na osnovu toga je nemoguće doneti odluku, tako da me zaista interesuje, čuli smo od nekoliko poslanika vladajuće većine o tome kako će se oni opredeljivati za svakog tužioca ponaosob, na osnovu kojih podataka. Sve što smo dobili je na ovom komadu papira za svakog tužioca. To je jedan kratak

Bez plana rada, bez analize dosadašnjeg rada, kvalitetan izbor nije moguće doneti. Moguće je doneti izbor na zvonce. Kada zvoni zvonce vi glasate, i to je moguće. Međutim, to nije u interesu građana Srbije.Ono što je zaista veliki problem i ministarka nije ni na to odgovorila, struka kaže, relevatna sudska udruženja kažu da ova izmena Zakona o sudijama u stvari jačaju ulogu predsednika suda umesto da je relativizuju kao što struka zahteva.Sam način izbora je sporan. Ima predloga, recimo, da predsednika suda biraju sudije suda i da to bude način izbora. Ovaj izbor, odnosno ovaj način izbora koji radimo danas kroz Skupštinu sa ovim kratkim obrazloženjima jednostavno nema nikakav smisao.Pokret Dosta je bilo misli da tužioce treba birati direktno na izborima u svakoj opštini, većinskim izborom, tako da građani biraju isto kao i načelnike policije, isto kao i predsednike opština, gradonačelnike. To mora biti direktan izbor. Mislimo da je to jedini način da dođemo do kvalitetnih kadrova gde će građani odlučivati.Ovakav način, na osnovu ovog šturog obrazloženja, jednog kratkog paragrafa, ni jedan poslanik ne može doneti kvalitetnu odluku. Naravno, moguće je da su nekim poslanicima dostupni dodatni izvori informacija o tužiocima, ali oni nisu dostupni svim poslanicima.

da vam kažem da su se u drugi krug predsedničkih izbora plasirali Saša Rasulović i gospodin iz Užica Stamatović, odnosno iz Čajetine, ali 1.

ovaj što me tužio, što je u drugi krug ušao tesno, između nevažećih Stamatovića, pod parolom – Samo mlako. Dakle, tužio me čovek za reči izgovorene za govornicom. Toliko on poznaje zakon. Nije problem što on ne poznaje zakon i Ustav, nego što ne poznaju ni sudije. Imamo čudnih poslanika a imamo, evo kolega Atlagić je tu, još čudnih sudija. Čuli smo i žalbu za biografiju.Kad smo birali ministra privrede, to je veoma, izuzetno osetljivo mesto, dobili smo biografiju od tri reda. I kolega Atlagić kaže da je na osnovu toga nastala neka njegova teorija, znate ono sada se raspravlja o Darvinu čovek je postao, ne znam, ali teorija gospodina Atlagića je sledeća – čovek je postao od stečajnog upravnika, ali bogat čovek. Kad malo bolje razmislim, pa nije to baš tako. To su siromašni ljudi, sem novca ništa drugo nemaju.Slažem se sa diskusijom gospodina Stevanovića, ali ga ovaj pokri, upropasti. Slažem se. Mi smo stvorili za vreme zaduživanja stranke bivšeg režima izvor za vraćanje duga, kaže 15 zarez nešto milijardi, jul 2012. godine, slažem Ali, gospodine Martinoviću, da li je bilo i dve milijarde već deficita, zato što je bila izborna godina, već su ubacili dve milijarde? Da li je to 17,6? Da li smo u zadnjih pet godina vratili gotovo šest milijardi kamate? Da li je to osam od onih deset milijardi? Da li nas je opteretila

Jeste.Koliki je to onda stvarno naš dug? Milijardu, dve. Mi zato pravimo stotine kilometara autoputa, otvaramo radna mesta, a oni nisu radili ništa. Hajde da vidimo dalje. Da li mi imamo prihode od privatizacije 6,7 milijardi, koliko su oni imali od 2001/2002. godine pa do 2012. godine? Da li mi imamo tih 6,7 milijardi? Da smo ih imali mi bi bili još u većem suficitu. Da li smo mi stvorili državu koja može da finansira svoje rashode sama? Da. Da li smo ove godine, prošle, vratili 650 milijardi dinara duga i kamate? Da li je ove godina kamata, na njihove dugove, 133 milijarde? Da li je sramota zameniti dug sa 8% kamate za dug sa 2% kamate? To bi gospodin Stevanović najbolje objasnio. Slažem se s njim, nema šta da se doda.Opasnije od njihovih dugova je što nisu stvorili nikakvo sredstvo za vraćanje duga, već naprotiv, prihod od privatizacije 6,7 milijardi. Sad nam kažu - vi dajete investitorima 10 hiljada po radnom mestu. Da imamo tih 6,7 milijardi, otvorili bi 670 hiljada radnih mesta, a oni dodaju 6,7 milijardi i otpustili 400.000 ljudi. Od njih napravi nesrećnike. Sada drže nama lekciju tamo negde sa Maldiva, Briona, tih belosvetskih ostrva, dođu ovde i pričaju o nekom našem dugu. Četiristotine hiljade nesrećnika bez dostojanstva, bez plate. Koliko je to u platama? Dve milijarde godišnje, po prosečnom ličnom dohotku. Nemamo dve milijarde. Ti ljudi nemaju dve milijarde. NJima je cilj bio da rasporede novac prema sebi i prema tajkunima, a ne prema tim običnim ljudima. Privatizacijom su to uradili, sada nama drže lekcije.Reforma pravosuđa je služila, da oproste gledaoci, kao „mače govno kad zagrne“, da bi se zaboravilo šta su pokrali, zajedno sa svojim tajkunima, izvršena je reforma deforma pravosuđa. Dalji rođaci, strine, ma i jednog mrtvaca su doveli. Koja je ovde beše karakteristika? Dugogodišnji simpatizer. To mora da je ovaj moj sudija.Ustav i zakoni služe da zaustave slobode građana na određenom nivou, da ne možemo da ubijemo, ukrademo. Dobro, ima, neki su imali to da mogu. Ubiše onog Luleta, ni krivog, ni dužnog, iz osvete. Ali, Ustav zaustavlja i vlast, pa i sudsku. Sudska vlast je opasna. Ona može da presudi izvršnoj i zakonodavnoj.Pravosuđe jeste nezavisno, sudska vlast je nezavisna, tužilaštvo samostalno, a nisam siguran da ta nezavisnost sudstva je božanska, oni moraju da budu zavisni od Ustava i zakona. Barem ja to, kao seljak čovek, vidim. Nisam završio neke velike škole kao ovaj moj kolega, poljoprivrednik, što je izbacivao ljude iz voza samo zato što su govorili engleski. To je bilo u mladosti, po njegovom priznanju. On bi danas sigurno izbacivao ljude iz voza zato što ne znaju engleski. To ti je tako kod njih, oni se okrenu očas posla.Da li Ustav i zakon zaustavlja i sudsku vlast? Da. Evo je tužba protiv mene, izvesnog Saše Rasulović, Dosta ga je bilo, kaže on 170, za reči izgovorene za govornicom. Ustav, član 103, kolega Atlagić je bio sa mnom, kao publika, sudija mi kaže okrivljeni, ja kažem ne mogu da budem okrivljeni, Ustav, član 103 mi garantuje 103 mi garantuje da narodni poslanik prilikom vršenja svoje funkcije ne može da bude pozvan na krivičnu i drugu odgovornost za izneto mišljenje ili glasanje prilikom vršenja svoje funkcije.

i on me tužio, i ovaj uzeo da me procesuira. Kaže, možda to piše u Ustavu. Kažem mu – ima zakon u Skupštini, to isto piše. Kaže, piše to i Ustavu i zakonu, ali čekaj da zapišem te članove, čovek koji se zakleo na Ustav.Kaže, ali mislim drugačije nego što piše u Ustavu i zakonu. To je pravosuđe iz 2009. godine, koje je trebalo da posluži, to su sudovi njihove partije, da se sve ono zagrne u privatizaciji svih onih 6,7 milijardi, cela vrednost društvenog kapitala, koji su oni potrošili, a ono što je vredelo daleko više, to su njihovi prijatelji tajkuni profitirali. I jedni i drugi su smislili sudove svoje partije, da se sve to pokrije ruzmarin i šaš, i danas drže nama lekciju.Taj njihov sudija, pod znacima navoda, na moju primedbu, da je tužba dostavljena latinično i da ja te latinične oznake nešto ne ljubim, i da tražim da se tužba upristoji, pošto me tužio kandidat za predsednika Republike Srbije, i da mi se dostavi na ćirilici.

rođen sam kao Srbin, a izgleda sam samo zato kriv i nemam pravo po članu 10. Ustava pravo na ćirilično pismo u vlastitoj zemlji.Vi gospodo iz Visokog saveta sudstva, ili ja neću više biti poslanik ili to neće biti sudija. Bez obzira iz koje je partije došao, ako je došao iz partije, a postoji osnovana sumnja da je to bila ta čuvena reforma u kojoj su birani čak i neki ljudi koji su bili mrtvi. Ona kaže, jeste malo mrtav, ali je bio simpatizer te i te stranke. Izaberu ga, iako je bio mrtav. Dakle, to je ta čuvena reforma i to su te čuvene primedbe.Sada gledajte, jednakost pred zakonom, to su ljudska prava, gospodo iz tužilaštva, gospodo iz Visokog saveta sudstva, gospodo iz Ministarstva pravde, vi ne smete puno tamo da im se mešate, jer oni odmah nezavisnost ovo, kao da je to neka božanska, nikako da shvate da mi imamo pravo na jednakost pred sudovima.Prvi osnovni sud kolegu Martinovića, za izgovorene reči za govornicom, oslobodi.

sad te partije i dalje imaju neke svoje simpatije, neke svoje sudove, neke svoje sudije, i ja verujem da je pred vama težak zadatak.Tužilaštvo za ratne zločine. malo neka procesuiraju i neke tamo zločine i zločince koji nisu Srbi. To je pravo na jednakost pred sudovima. I žrtve pokojne imaju pravo da budu jednake pred sudovima, da se na isti način kazne zločini prema njima.Ne

Ne može tako.Ne može neko da bude kriv samo zato što je Srbin ili da je žrtva koja je bila srpska nije dovoljno vredna da se procesuira. To naprosto nije prihvatljivo. Sve žrtve imaju pravo na to da se krivci kazne, oni koji su počini te zločine, ma koje vere, pola rase, itd. Moraju da se kazne ovi što su izbacivali iz voza.Od našeg političkog rukovodstva Međunarodni sud pravde, pod znacima navoda, je napravio bandite, a od albanskih bandita je napravio navodno političko rukovodstvo. To morate da imate na umu, da počnete da procesuirate i one druge koji nisu Srbi. Hvala.

Niste opomenuli prethodnog govornika. Koliko znam, među ove 43. tačke dnevnog reda, za koje ionako imamo malo vremena, nisu bile tačke dnevnog reda stečajevi, predsednički izbori itd.Ako itd.Ako ste u međuvremenu odlučili da ubacite novu tačku, npr. predsedničke izbore, mogli ste da nas obavestite o tome pa da se lepo spremimo, pa da onda razgovaramo o tome kako se dolazilo do određenih procenata pomoću kapilarnih glasova. Znate, to su oni glasovi gde su ljudi koji rade u javnim preduzećima bili ucenjeni da od svojih zaposlenih da sakupljaju sigurne glasove.Mogli smo da razgovaramo o raznim vrstama manipulacija i da na kraju kažemo i objasnimo kako je svako od onih koji su bili na listi došao do procenta do kog je došao.Međutim, pošto to nije bilo na dnevnom redu, kada to stavite na dnevni red mi ćemo vam vrlo rado objasniti kako će na sledećim bilo kojim izborima ti procenti procenti izgledati mnogo drugačije. Hvala vam.

)Ne, kolega Raduloviću, ne znam zašto ste se vi prepoznali u nekim njegovim rečima, nije vas spomenuo ni u jednom trenutku.(Saša )Mene nije sramota, zato što kao narodni poslanik sam spreman da snosim političku borbu ovde u Skupštini, a ne da kolegu poslanika tužim i pišem krivične prijave za ono što mi jer rekao u Skupštini. To rade samo kukavice.Kad mašete Ustavom učestvujete u kršenju Ustava, a ja pripadam onima koji ne smatraju da Ustav nije Sveto pismo. Jeste za narodne poslanike. Završili

Hvala lepo.Želim da po treći put danas odgovorim na netačne interpretacije i ovog kredita i stanja i kretanja duga Republike Srbije i interpretacije tog kretanja.Mislim da je jako važno da razumemo šta se dešava. Ja sam spreman da svakome objasnim svaku cifru interpretaciju te cifre, pošto ne mogu da utičem na nameru govornika, poslanika i svih ostalih, ali mogu da pomognem da se razumemo.Prvo pitanje vrlo legitimno pitanje – na osnovu čega smo predložili ovaj zakon i na osnovu čega danas glasamo, odnosno predlažemo da parlament izglasa ratifikaciju, ratifikuje ovaj zajam.Ja ću vas podsetiti, Zakonom o budžetu, pre toga drugim dokumentima, ali konačno Zakonom o budžetu za 2017. godinu u članu 3b. alineja 2. napisano je sa istim nazivom i sa potpuno istom sumom – 182 miliona i 600 hiljada evra ovaj zajam. Pogledajte, tačno tamo stoji.Tamo je bilo obrazloženo da to služi za finansiranje izvršenja budžeta i kao što se to obično radi u članu 3b. ne precizira se koji deo deficita, očekivanog deficita ili bilo kog drugog dela finansiranja pojedini pojedini izvor da radi, nego samo da to predstavlja opšti prihod budžeta. To piše u Zakonu o budžetskom sistemu i u Zakonu za 2017. godinu.Drugo, za šta se koriste sredstva. Ova sredstva nisu za EPS. Ovo je programski budžet i kao takav obezbeđuje sredstva koja idu za opštu podršku budžetu, a ovde tri stuba, koja čine sadržaj reformi zbog kojih dobijamo taj zajam podrške, oni čine ne samo EPS, nego čine tri stuba, od kojih je jedan reforma javne uprave i javnog sektora uopšte, drugi je energetika, a treći je saobraćaj. I svakom od tih sektora, ja sam to danas već pominjao, pretpostavljam da niste bili u sali, kao što je napisano u dokumentu koji ste dobili i koji je sastavni deo zvaničnog dokumenta koji je potpisan sa Svetskom bankom bankom i čiju ratifikaciju danas očekujemo, napisano je sa vrlo konkretnim navođenjem svakog službenog lista svih reformi koje su već urađene.Datum dokumenta je 20. januar 2017. godine, a sve su reforme sprovede već tokom 2015. i 2016. godine. Tačno je što su neki govornici govorili da tu postoji i obećanje za produžetak tih reformi, ali se one ne javljaju u uslovima. Znači, nema nikakvih uslova. Pare ne idu EPS-u. Pare idu opštem budžetu države, a ono što je uloga u EPS sa svima ostalima koji se ovde pominju jeste da se sprovede program reformi koji je donet, da vas podsetim, juna 2015. godine.Znači, EPS je doneo taj plan i Vlada ga je potvrdila juna 2015. godine. Na osnovu toga se sprovodi program i racionalizacije broja zaposlenih, i povećanja efikasnosti i poboljšanja naplate i obezbeđenja strateškog energetske bezbednosti zemlje na duži rok itd. To su sve dokumenti koji su doneti i koji se navode u ovom dokumentu.Znači, ovim program se podržava zdravi obrazloženi pristup reformi u nekim ključnim oblastima, reforme države, javne uprave i uopšte javnog sektora, reforme energetike i reforme transportnog sistema, gde je ovde fokus na „Železnici“, na nečemu čime se bavimo godinama i decenijama, na EPS-u, „Srbijagasu“ i svim drugim stvarima. I to ovde piše, ako je neko zaboravio, piše spisak od dvadesetak stvari, strateških dokumenata koje smo doneli i koji nam sa punim razumevanjem oni tretiraju kao već ostvarene rezultate i zato nam daju sredstava. Sredstva su za to.Da to.Da li je to novo zaduženje ili ne? Jeste novi kredit, nije novo zaduženje zato što sredstva nisu vezana, pošto se datumom sa ovim usvajanjem nalazimo – poslednji rezultat je sa kraja aprila, u blagom suficitu, možda ćemo imati blagi deficit u maju, ali

To potpuno odgovara cifri smanjenja duga. Ona će biti publikovana za dva dana. Mi vam kažemo podatak koji će biti potpisan i publikovan za dva dana. Ja vam kažem podatak. Evo držite me za reč. Ja ću da se izvinem javno ako bude greška.Znači, 31. decembra naša cifra se razlikuje baš zato što mi govorimo o dugu centralne države, pošto ovaj parlament usvaja budžet i razgovara o dugu centralne države, a vi pominjete dug opšte države gde ulaze i dugovi lokalne samouprave i negarantovani dugovi itd. Lako je Lako je ustanoviti razliku. Postoje dokumentovano. Zato se cifre razlikuju. Naša cifra kaže da smo imali 31. decembra dug od 24 milijarde i 800, a 30. aprila dug od 24 milijarde i 100 i nešto miliona.Razlika je, 10. maja je već situacija još bolja, ali tada je bila razlika oko 650 miliona, što se potpuno gađa sa ovom cifrom od 600 miliona koju sam vam pomenuo. Za šta će biti iskorišćena sredstva? Biće iskorišćena za ili finansiranje deficita, ako ga bude, ali pre za otplatu najskupljih kredita. Kao što znate, krediti koji su uporedivi za ovaj sektor smo plaćali otprilike 6,5%, 6,7%. U odnosu na te kredite, ovde ćemo imati 0,7%, svega kamata 0,7% i dug vraćamo 2036. godine, za 20 godina jedan tzv. bulet pejmet na kraju. Možemo da vratimo ranije, ako to budemo želeli, bez penala, znači, plaćamo 0,7%.Poređenja radi, to je 10 puta bolje nego što na komercijalnim uslovima smo dobijali za te kredite. Drugim rečima, ako hartije od vrednosti koju smo izdavali pre četiri, pet godina, sada dospe,

Pa, sada izračunajte kolika je to ušteda? To je 10,8 miliona ušteda za budžet samo jednom operacijom koja istovremeno podržava vrlo pozitivne stvari koje mi sprovodimo, a to je program reforme, ključnih reformi o kojima sam pričao.U poređenju sa prosečnom, to sam već danas već pominjao ranije, u poređenju sa prosečnom cenom duga to je šest, sedam puta više, odnosno manje, jeftinije. Znači, to su ogromne uštede.Konačno, šta mi ovim postižemo sve zajedno? Postižemo to da, i to sam rekao danas i ponoviću, da dobijamo od Svetske banke najpovoljnija moguća sredstva na 20 godina moguća sredstva na 20 godina „grejs“ i samo na kraju plaćate sredstva koja su strašno ograničena. Svetska banka ima ograničenje povećanja kapitala, ima vrlo ograničena ukupna sredstva, a posebno sredstva koja daju za podršku budžetu. Zemlje u Evropi, svi se bore za to. Srbija je dobila četiri, pet puta više u odnosu na svoj BDP tih sredstava nego druge zemlje zato što se pokazala kao ozbiljan sagovornik koji ono šta napišu u reformama i sprovede. to je ogromno priznanje.Mi imamo milijardu i 600 obećanih sredstava Svetske banke za trogodišnji program, zemlje koje su pet puta veće od nas imaju 500 miliona, tri puta manje. manje. To su sredstva za koje se svi bore, slobodna sredstva. Pored toga, imamo sredstva za investicione kredite i dobićete uskoro neke kredite koji su specijalni krediti za osiguranje od elementarnih nepogoda, gde ćemo dobiti sredstva koja stoje u rezerve za ne daj Bože, platićemo minimalna sredstva, minimalni fi, da se to održi, da možemo da povučemo sredstva i da se borimo ako, ne daj Bože, dođe do poplava ili bilo čega drugog što bi moglo da ugrozi normalni privredni život u Srbiji.Konačno reč dve o rastu duga. Ne možemo da komentarišemo sve u jednoj replici, odnosno u jednom komentaru, ali molim vas da gledamo samo dug od kada smo počeli sa ovim programom. Možemo posebnu sesiju o kretanju duga od pamtiveka do danas, dajte da gledamo dug. Ove reforme su počele zvanično 01. januara 2015. godine, znači krajem 2014. godine. Stanje duga je bilo 22,2 Stanje duga je bilo 22,2 milijarde 31. decembra 2014. godine, kada smo krenuli u ove reforme.Danas je stanje duga svega dve milijarde veće. veće. Nemojte da pričamo o stvarima, postoje ta povećanja pre, ali su ona potpuno, od kada smo krenuli da sprovodimo reforme povećanje duga je svega dve milijarde i ono se direktno pogađa sa ciframa deficita koje znamo da su se dogodile u 2015. i 2016. godini, tu nema nikakve dileme. Nemojte da stvaramo u javnosti utisak da se neko zadužuje, a pare nestaju. To je apsolutno netačno. Mi držimo likvidnost striktnom pod kontrolom, a zadužujemo se samo koliko moramo i smanjujemo, permanentno povećavamo ročnost, smanjujemo trošak zaduživanja i ovo je primer toga. Setite se, dva puta po milijardu od UAE, gde UAE, gde smo po 2% dobili, ovde dobijamo po 0,7%.Prema tome, mi radimo sve što možemo da smanjimo zaduženje i počinjemo da smanjujemo učešće duga u BDP i to ćemo nastaviti dok ne dođemo na održivu putanju i vrlo skoro, nadam se, dođemo na putanju koja će i u dugu, kao što je sada u deficitu, biti ispod mastrikta, bićemo zemlja koja će ispuniti sebi sopstvena obećanja i zemlja koja će biti za ugled svima u regionu i u Evropi. Hvala lepo.

103. stav 1. – narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine ako smatra da nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, a učinjeno je na sednici Narodne skupštine koja je u toku i to neposredno po učinjenoj povredi.Stav

1.Molim vas, predsedavajući, pre nego što ste dali reč ministru Vujoviću mahala sam Poslovnikom i javljala se po povredi Poslovnika. Pravili ste se da me ne vidite i uskratili ste mi reč, a tada sam želela da se javim po članu 104. stav 1, koji definiše da narodni poslanik ima pravo na repliku, koju ste vi uskratili narodnom poslovniku Saši Raduloviću.Molim vas da obrazložite zašto ste uskratili repliku koja po svakom osnovu kolegi Raduloviću pripada, jer je pomenut imenom i prezimenom u uvredljivom kontekstu, a čak da mu i prezime nije pomenuto, naša je poslanička grupa tako spomenuta. Hvala. Prvo, koleginice Stamenković, nisam u obavezi da gledam po sali kada vi mašete Poslovnikom ili ne, tako da vas nisam primetio, a već sam dao reč ministru Vujoviću kada ste se

narodnog poslanika Saše Radulovića, to ne sporim, jeste, i spomenuo je da ga je tužio sudu. Ne Ne vidim šta je tu uvredljivo, osim ako nije istinito, a znam da je istinitu.Tako da, nije ispunjen, osim imena i prezimena, ni jedan osnov za dobijanje replike. Ništa uvredljivo nije ako nekoga tužite, ali malo je neuobičajeno da poslanik tuži poslanika za izraženo mišljenje i davanja glasa u Narodnoj skupštini. Postoji jedan pravni institut koji se zove nepovredivost prilikom vršenja funkcije. Tu nepovredivost imaju narodni poslanici po Ustavu.Meni je ta diskusija jako bila, ne zanimljiva, nego sam želeo da čujem kako to jedan nosilac pravosudne funkcije krši Ustav, omalovažava Narodnu skupštinu, omalovažava narodne poslanike i jedva čekam da se nađe ovde na raspravi o njegovom mandatu.Još nešto da vam kažem, kome god poslaniku da se desi, da li sam predsednik parlamenta, potpredsednik, ili običan poslanik ili građanin, uvek ću braniti narodnog poslanika, iz bilo koje stranke da dolazi, kada su u pitanju ovakvi slučajevi, pa makar to bio i Saša Radulović, a ne tužiti kolegu poslanika.Reč ima Sandra Kulezić, ispred Državnog veća tužilaca.Izvolite.

pred vama je predlog za prvi izbor 17 kandidata za izbor za zamenika javnog tužioca.Državno veće tužilaca je u skladu sa svojim ovlašćenjima dostavilo imena tih kandidata, naziva tužilaštava u koje se biraju i obrazloženje te odluke sa zakonskom osnovom na osnovu koje je ona doneta, kao i biografijama svih kandidata.Budući da su se u toku jučerašnje i današnje rasprave u nekoliko puta osporile sadržine ovog obrazloženja, odnosno biografija predloženih kandidata, smatram da je moja obaveza da vam objasnim zašto to tako izgleda i zašto tako treba da izgleda. Osim toga i da otklonim sumnje u regularnost ovog postupka od strane Državnog veća tužilaca koje su proizilazile iz komentara određenih poslanika.Najpre želim da istaknem da je ovaj konkurs sproveden prvi put na osnovu Pravilnika, novog Pravilnika koji je donelo Državno veće tužilaca, a to je Pravilnik o stručnosti i osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za prvi izbor, ili u postupku predlaganja koji se prvi put bira.Šta je značaj ovog Pravilnika? Taj Pravilnik je donet u skladu sa izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, tačnije člana 77.a koji je propisao da se stručnost i osposobljenost kandidata, a to je ključni momenat za izbor određenog kandidata na javno-tužilačku funkciju, dakle da se stručnost i osposobljenost kandidata provera na ispitu koji organizuje Državno veće tužilaca. Pre tog ispita je bitno da kandidat podnese prijavu na konkurs i da ispunjava zakonom propisane uslove za izbor. Dakle, da je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit, da je državljanin Republike Srbije i da ima tri godine radnog iskustva po položenom pravosudnom ispitu.Ono što je dalje od značaja za izbor kandidata je ispit koji sprovodi Državno veće tužilaca. Taj ispit se sastojao iz dva dela. Kandidati koji su ispunjavali uslove su polagali najpre pisani test, koji se sastojao od 20 pitanja iz Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika, a potom su polagali drugi deo testa koji je praktično izrada javno-tužilačke odluke, odnosno izreke optužnog akta i to na osnovu postavljenog zadatka koji je postavila ispitna komisija.Mislim da je značajno reći da su oba ova ispita polagana anonimno, tačnije kandidati su prilikom ulaska u salu za polaganje dobili svoje šifre kojima su obeleženi njihovi zadaci, ti zadaci su vraćeni sa šiframa i ono što je još značajnije, komisija koja je ocenjivala i jedan i drugi deo ispita je ispite polagala pod šiframa. Tek nakon što je završeno ocenjivanje u drugom delu postupku i nakon što je odlučeno po prigovorima kandidata na te ocene, u drugom delu su tek otvorene te šifre i mi smo videli koji kandidati su dobili kakve ocene. Ova komisija je, značajno je reći, bila sastavljena od zamenika javnih tužilaca, dakle kolega iz struke. Od toga dva člana Državnog veća i jedan kolega zamenik Apelacionog tužilaštva.Nakon što su kandidati dobili svoje ocene na ispitu, nakon što su te liste objavljene, nakon što su imali mogućnost prigovora, nakon što su formirane rang liste po okončanim odlukama po prigovoru, Državno veće tužilaca je, opet u skladu sa ovim Pravilnikom, koji sam na početku pomenula, a koji je donet u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu, sprovelo razgovore sa kandidatima.Juče se, čini mi se, čula i primedba upravo vezana za te razgovore, gde je komentar bio da takvi razgovori znače novo utvrđivanje stručnosti i dostojnosti. Koliko je meni poznato, jedna grupa naših kolega je čak podnela inicijativu za ocenu ustavnosti tog dela ocenjivanja kandidata. Zato je značajno da i sada istaknem da ovaj deo ocenjivanja kandidata nije ocena stručnosti i osposobljenosti, ona je vezana isključivo za pismeni ispit. Zašto? Zato što razgovor sa kandidatom koji obavljaju tri člana Državnog veća tužilaca ima za cilj, pre svega, da se stekne kompletan utisak o svakom kandidatu pojedinačno. Na taj razgovor dolaze kako kandidati koji su polagali ispit u Državnom veću tužilaca, tako i polaznici pravosudne akademije čija se završna ocena sa pravosudne akademije računa kao ocena stručnosti i dostojnosti.Dakle, u jednom trenutku se svi kandidati nalaze pred članovima veća. Da li je moguće da se izabere, odnosno da se predloži izbor zamenika Javnog tužioca, a da ga članovi Državnog veća tužilaca ne vide i ne razgovaraju sa njim, mislim da ćete se složiti samnom da to nije moguće i da to nije u redu.Sa druge strane, da li bi imalo smisla da članovi Državnog veća obavljaju razgovor sa kandidatima, a da taj razgovor na neki način ne vrednuju0 posebno je značajno da pismeni ispit u tom sistemu vrednovanja važi ukupno pet bodova, dakle to je maksimalna ocena koja može da se dobije na pismenom ispitu, a sa druge strane, ocena razgovora je maksimalno tri boda.Dakle, razgovor i nekakav utisak ne može da nadvlada ono što je primarno, a to je provera stručnosti i osposobljenosti kroz ispit. kroz ispit. Jedna od pitanja je bilo da li postoje zapisnici o tim razgovorima? Ne, ne postoje zapisnici o tim razgovorima. Ti razgovori se snimaju. Svi kandidati, prethodno budu pozvani da potpišu saglasnost za snimanje tih razgovora i, čini mi se, da su svi osim jednog kandidata prihvatili da taj razgovor bude sniman i taj razgovor služi kao dokaz onoga što su članovi Komisije Državnog veća tužilaca cenili kod tog kandidata u toku razgovora.Šta se ceni kroz taj razgovor? ceni veština komunikacije, ceni se umešnost obrazlaganja pravnih stavova. Na tim razgovorima se priča o zakonima ili propisima koji su bitni za rad Javnog tužilaštva. Priča se o etičkom kodeksu javnih tužilaca, priča se o pravilniku o upravni o Javnom tužilaštvu, znači o nečemu što će tim kolegama, budućim zamenicima Javnog tužioca biti značajno za njihov rad, izuzev naravno poznavanja propisa ovih koji su bitni za samo donošenje odluke.Takođe ono što je bitno pošto je najveća polemika bila vezana upravo za taj razgovor jeste da je Pravilnikom propisano da tom razgovoru može da prisustvuje svako. Svako ko se na vreme prijavi državnom veću prisustvovaće tom razgovoru, osim ako kandidat izričito ne bude tražio da taj razgovor bude zatvoren za javnost. Naravno, snimci tih razgovora služe isključivo za rad Komisije Državnog veća tužilaca i ne mogu se davati u javnost osim ukoliko se sa tim posebno saglase kandidati koji su dali pristanak.Dakle, nakon što se dobije ocena na razgovoru, Komisija Državnog veća tužilaca i to komisija za prethodno rangiranje sastavlja prethodnu rang listu. Ta rang lista se sastoji iz ocene sa ispita i ocene sa razgovora. Nakon toga kandidati imaju pravo prigovora na tu rang listu i nakon okončanja odluke po prigovoru, donošenja odluka po prigovorima, Komisija Državnog veća tužilaca predlaže veću određene kandidate za izbor. Uz svakog kandidata daje vrlo opširno obrazloženje o razlozima zbog čega se taj kandidat razlikuje u odnosu na druge kandidate koji nisu predloženi.Ono što je činjenica koja je vezana za ovaj konkurs jeste da je na tom konkursu učestvovao jako veliki broj kandidata. Za 17 mesta konkurisalo je 178 ljudi, dakle 10 puta više od onoga što smo birali. Ono što je takođe činjenica jeste da smo imali izuzetno veliki broj odličnih kandidata, ljudi koji su dobili maksimalne ocene i na pismenom delu testa i na razgovoru.To sa jedne strane znači da mi ne moramo da brinemo za budućnost tužilaštva i kadrova koji će u budućnosti biti tu, ali, sa druge strane znači da je komisija imala vrlo ozbiljan i vrlo težak posao. I vrlo ozbiljno je pristupila tom poslu i kandidate koje je predložila Narodnoj skupštini, smatra da jesu najbolji kandidati od svih tih najboljih kojih je bilo prilično.Predloženi kandidati imaju najviše ocene. Oni su na komisiju ostavili najbolji utisak, utisak o stručnosti, o dostojnosti, o mogućnosti komunikacije, o tome da će sutra na pravi način obavljati posao za koji smo ih predložili.Šta je još značajna stvar vezano za ovaj drugi deo ocene, zaboravila sam to da kažem malo pre, jeste da ta ocena nije samo ocena razgovora. Ta ocena sadrži, osim toga, godine radnog iskustva koje ta komisija ceni, godine radnog iskustva po položenom pravosudnom ispitu, u toj oceni je sadržana i ocena eventualnih postdiplomskih studija koje je kandidat završio, ocena položenog pravosudnog ispita, ocena, odnosno taj deo ocene predstavljaju objavljeni naučni i stručni radovi, itd. Dakle, to su ti elementi za koje Državno veće tužilaca smatra da su za kandidata od kojih neki koji su predloženi imaju 10 i više godina radnog staža kao tužilački saradnici, ne nebitne prosečne ocene na fakultetu, naprotiv, te prosečne ocene na fakultetu je neko gledao kada ih je primao u sud, u tužilaštvo, kao pripravnik, po pravilu volontere, naglašavam. A u nekim slučajevima i posle položenog pravosudnog ispita, većina ljudi su bili volonteri. Dakle, tada su se gledale prosečne ocene sa fakulteta. Sada se gledalo sve ovo o čemu sam vam pričala.Budući da su se ovde pominjala i nekih pojedinačnih kandidata, ja ću se samo kratko osvrnuti na te diskusije. Zaista smatram nedopustivim da se kroz komentare o kandidatima koji su predloženi za bilo koju pravosudnu funkciju, da se njihov rad ili njihov kvalitet komentariše kroz odluke koje su ti kandidati donosili, pogotovo sa navođenjem brojeva tih odluka, tako da se u tu vrstu komentara apsolutno više neću upuštati, osim što smatram da je to nedopustivo.Kada je reč o kandidatu Miljanu Dediću, kojeg je jedan od narodnih poslanika pomenuo, čitajući pri tom i objavljujući imena članova porodice i posao koji rade, odgovorno tvrdim da je i taj kandidat, kao i svi drugi kandidati, izabran isključivo na osnovu ocena koje je dobio na ispitu i na osnovu utiska koji je komisija Državnog veća tužilaca imala u tom razgovoru i ostalih kriterijuma koji se boduju kroz tu ocenu. kroz tu ocenu. Dakle, taj kandidat je imao maksimalan broj bodova, taj kandidat ima šest godina radnog staža kao tužilački saradnik i ima sve preporuke da sutra dobro, kvalitetno, efikasno obavlja funkciju na koju smo ga predložili.To da li su nečiji roditelji takođe u pravosuđu, svakako ne sme biti diskriminatorska okolnost u odnosu na njihovu decu, niti ćemo to sebi dozvoliti. Svojevremeno je, ako se sećate, bila priča na temu – sudija, advokat, itd, pa je i Ustavni sud rekao da je to diskriminatorsko i da se takve stvari ne mogu primenjivati, tako da ne vidim razloga zašto bi dete nekoga ko radi u pravosuđu bilo diskriminisano prilikom predlaganja i izbora na javno-tužilačku funkciju. Naprotiv, to samo može da znači da je dugo godina unazad od svojih roditelja učio stvari koje će mu u budućnosti trebati.Dakle, ja ću završiti ovu diskusiju, iako sam imala još toga da vam kažem, ali biće prilike za neki drugi konkurs. Pozivam narodne poslanike da u Danu za glasanje glasaju o predlogu Državnog veća tužilaca, jer je Državno veće tužilaca predložilo kandidate za koje smatra da će stručno, savesno i odgovorno obavljati ovu odgovornu funkciju na koju su predloženi. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite. poštovani članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, mislio sam da neće biti potrebe da uzmem reč na današnjem zasedanju, ali, jednostavno, mora se građanima Srbije jasno predočiti i staviti do znanja da neki koji su sebi dozvolili da juče i danas ponovo, kao i na nekim prethodnim zasedanjima, bez ikakvih argumenata, bez ikakvih dokaza, vređaju sopstvenu državu, vređaju sudije, vređaju tužilaštvo, vređaju ljude koji svoj posao rade na najčestitiji, najpošteniji i najsavesniji mogući način. Mora se reagovati i mora se to ponovo podvući.Ja zaista ne da nisam u dilemi, ja sam u trilemi zašto oni to i dalje rade? Da li je u pitanju navika, da li je u pitanju strah, a možda i zabuna?Kada kažem navika, oni koji su 2009. godine svojim katastrofalnim odlukama unakazili srpsko pravosuđe i pokušali da ga potpuno unište, vređajući, unižavajući više od hiljadu ljudi koji su bili bili sudije, tužioci, u Republici Srbiji, očigledno ne mogu tih navika i manira da se ratosiljaju.Ono što je kolega Đukanović propustio da kaže, i neću ponavljati ono što je on govorio iz Vlasotinaca kako se odlučivalo o tome ko će biti sudija a ko tužilac 2010. godine, tome da dodam da je ta bahatost išla do te mere da su stavljani pečati Demokratske stranke i pečati opštine Vlasotince na takve dopise. Možemo to pripisati čak i gluposti, a ne samo bahatosti. Ali, ne možemo da bahatosti ne pripišemo to da je zloupotrebljena Bezbednosno-informativna agencija Republike Srbije, koja nikakva zakonska ovlašćenja niti je tada imala, niti sada ima, da na bilo koji način prikuplja podatke i učestvuje u izboru sudija i tužilaca.Dokle je išla njihova bahatost i spremnost ka lažima govori i to da je Saša Janković, predsednički kandidat upravo tada vladajuće stranke koja je napravila masakr sa srpskim pravosuđem,

Onda nemojte da nas čudi zašto misle da mogu da čine ono što su činili 2009. godine i zašto bi ponovo poželeli da to isto

da među najboljima odlučujete i predlažete koji su najbolji među najboljim kandidatima, na hrabrosti da se upustite u popravljanje, prvo stavljanje na noge, a onda popravljanje onoga što smo mi u nekom trenutku mislili da se više nikad ne može staviti na noge posle onoga što je 2009. godine urađeno. Čestitam vam i na hrabrosti i na uspešnosti. Čestitam vam na temeljnosti i transparentnosti na koji način svoj deo posla u ovoj proceduri obavljate.Nemojte da vas začudi ni onaj drugi stav moje trileme zašto neko vređa svoju državu, vređa najčasnije i najpoštenije ljude u ovoj državi, a to je strah. Znate, neko iz straha napada. Umesto da se plaši pravde koja će ga pre ili kasnije stići za ono što je činio mimo zakona, sebi taj strah leči tako što kreće agresivno da napada i vređa ono od čega se najviše plaši, a očigledno se plaši pravde. Pravda je nešto što je neumitno i pravo je nešto što pre ili kasnije mora da ostvari pravi rezultat.Daću sebi za pravo da kažem da su možda neki danas i juče bili čak i u zabludi da su uvažene kolege sudije i uvažene koleginice iz tužilaštva pomislili da su u sudnici, pa su vežbali odbranu za buduće procese, iako su te odbrane jako naivne smešne. Mislim da im takve odbrane i takvo ponašanje ni najgori advokat ne bi savetovao u Republici Srbiji, ali oprostite im što su zloupotrebili i vaše i naše vreme i vreme građana Srbije i ovog TV prenosa da pokušaju i sebe da slažu da nisu činili zlo, a činili su ga. Hvala vam.

reda.Prelazimo na 43. tačku dnevnog reda.Pre otvaranja pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine.Da li neko do predstavnika predlagača želi reč? (Ne)Da li predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Prelazimo na 44. tačku dnevnog reda.Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.Da li predlagač želi reč? (Ne)Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.Sa ovim bismo danas završili sa radom.Nastavljamo u ponedeljak sa početkom u 10.00 časova. Hvala. Hvala.